I zadnju točku danas, to je točka petnaest - Prijedlog odluke o imenovanju sudaca porotnika Vrhovnog suda Republike Hrvatske Predlagatelj: Odbor za pravosuđe Slijedom članka 133. stavak 2. Zakona o sudovima Odbor za pravosuđe utvrdio je prijedlog ove odluke. Prijedlog akta primili ste poštom. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ne. Otvaram raspravu.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 Hvala vam poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Ovaj prijedlog odluke o imenovanju sudaca porotnika Vrhovnog suda Republike Hrvatske u nekim svojim dijelovima, tj. prijedlozima suprotan je Zakonu o sudovima. Naime, kao što znamo mi imamo jedan prisjednički sustav gdje laici zajedno sa profesionalcima, sucima profesionalcima odlučuju o krivnji i odlučuju o kaznenim sankcijama. Dakle, to je ipak različito od porotnog sudovanja anglosaksonskog sustava koji u cijelosti kao laici odlučuju isključivo oni kao laici o krivnji dok profesionalac sudac izriče sankciju ukoliko porota, dakle laici nađu da je optuženik kriv. Naš Zakon o sudovima kaže u svom članku 131. stavak 1. da za suca porotnika može biti imenovana svaka punoljetna osoba u Republici Hrvatskoj koja naravno mora imati moralne kvalitete. Dakle, tu nikakva naobrazba nije potrebna. Međutim, zakon u članku 131. dakle istom članku stavku kaže da se odredbe tog zakona, dakle Zakona o sudovima koji se odnose na suce dakle profesionalce shodno primjenjuje i na suce porotnike ako zakonom izričito nije drugačije određeno. Kao prvo, to se odnosi na starosnu dob. Naši suci profesionalci, svi pravosudni dužnosnici i državni odvjetnici s navršenom dobi od 70 godina moraju ići u mirovinu. Dakle, to je umirovljenje ex lege. Ovdje ima osoba koje su starije od 70 godina, ne znam zašto to nije provjereno. Već u nekoliko navrata smo imali takve slučajeve. To su bili dužni prije svega pogledati predsjednici Županijskih sudova koji su ih i predlagali, ali to nisu učinili. Ako odluke donose sa takvim marom, onda možemo zamisliti s kakvim marom donose odluke u kojima odlučuju o pravima, o imovini ljudi, o njihovoj ukratko sudbini. To je jednostavno nedopustivo. Evo ja ću to poslije skrenuti da sada ne opterećujem ovdje vas ni javnost s pojedinim imenima, da se to ispravi, odnosno da se takvi kandidati eliminiraju, a i da se skrene ozbiljno ozbiljno upozorenje tim predsjednicima sudova koji osim toga ne vode računa ni o Zakonu o ravnopravnosti spolova, pa kandidatkinje nazivaju kandidatima Ali to su suci koji primjenjuju zakon, koji bi trebali primjenjivati Zakon o ravnopravnosti spolova o uklanjanju svih oblika diskriminacije itd. To je također jedna ozbiljna primjedba ali ovdje sada nesuštinske naravi. Također za suce porotnike, pošto se shodno primjenjuje na njih odredba Zakona o sudovima u ovom dijelu koji nema izuzetaka, ne smiju biti politički aktivni, što znači da ne smiju biti prije svega, izričito se kaže ne smiju biti pripadnici ni jedne političke stranke. Osobno znam ljude koji su bili članovi, sad nemam podatke, koji su članovi HDZ-a u Zadru, sada ne znam da li su zaista, ne mogu tvrditi jesu li sada, ali znam da su bili, i to nije bilo sporno. Nemamo nikakve potvrde jesu li još uvijek, osim njihovog očitovanja da im vjerujemo na dobru i lijepu riječ. Međutim imamo primjer iz prijedloga Županijskog suda u Gospiću, koji je doslovno nedopustiv, i to treba skrenuti pozornost, da se skrene pozornost i odgovornosti predsjednika suda. Dakle pored izričite odredbe, ponavljam da suci porotnici ne smiju biti članovi političke stranke, dakle ni jednog nivoa ni općinskog suda, ni županijskog suda, a ponajmanje Vrhovnog suda. Ovdje imamo potvrdu gradske organizacijske HDZ-a Gospić za oba kandidata da više nisu članovi i da im je članstvo u Hrvatskoj demokratskoj zajednici prestalo 15. rujna 2010. godine, dakle odjedanput su vidjeli da bi mogli dobivati apanažu i naknadu kao suci porotnici Vrhovnog suda, pa su naglo vidjeli eto da ne bi bili više članovi HDZ-a. Međutim to eto formalno što možemo, u onom trenutku zakon kaže, iako je sve, sve je tu jasno, ali eto formalno bi možda i bilo u redu se./… kako se to toliko obahatilo, da predsjednik suda ne vodi računa niti o tome, nego im daje potvrdu govoreći kako su to časni ljudi, u što ja isto ne sumnjam, dobri ljudi, da su savjesno obavljali svoju porotničku dužnost još od 2007. i 2008. godine. Gospodo sad ja vas pitam, kako ti suci mogu suditi pravedno i nepristrano? Danas smo imali novu strategiju reforme pravosuđa, ja sada govorim samo ovdje o ovim najeklatantnijim primjerima, a naravno podrazumijeva se ipak da porotnik zna čitati i pisati, bar u elementima u onom nivou niže pučke škole, i da bi trebao znati da je u Hrvatskoj na snazi latinično pismo, da latinično pismo ima velika slova i mala pisana slova. Međutim jedan kandidat počne pisati pisanim slovima, onda se umori, pa onda nastavi tekst velikim tiskanim slovima, i sve to tako redom da ne bude dosadno. Mislim iako moram napomenuti da ovdje ima krasnih zaista kandidata koji su na ponos i dakle i po naobrazbi i po ozbiljnosti, i po karijeri koji su, na neki način i karijera porotnika se stiče i nekim iskustvom i kod općinskog, i kod županijskog, i mnogi su ovdje zavrijedili zaista i Vrhovni sud i mi koji, odnosno i budemo o tome odlučivali imamo zaista kvalitetnih ljudi. Ali ovakvi prijedlozi više govore o onima tko ih je kandidirao predsjednicima tih sudova, nego o tim samim kandidatima. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime kluba HNS-a, HSU-a uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Hvala vam kolegice Antičević, dozvolite mi da vas podsjetim da je klub HNS, HSU 2.7. ove godine, kada smo dobili prvi prijedlog za suce porotnike Vrhovnog suda, tad smo postavili pitanje državnoj tajnici, koja je bila nazočna, pitali smo ju prije nego što započnem raspravu u ime kluba HNS, HSU molim državnu tajnicu da mi odgovori da li se prema odredbi članka 131. stavak 2. Zakona o sudovima odredbe toga zakona koji se odnose na suce shodno primjenjuju i na suce porotnike, ako nije drugačije određeno. I ona je na to odgovorila: da. I temeljem obrazloženja našega kluba, gdje smo pokazali da tri, odnosno četiri kandidata i jesu članovi političke stranke, jesu sudjelovali prošle godine u izborima, povučena je ta lista i sad smo očekivali da će biti minimum kontrole imena, prezimena i prijedloga. Na žalost kolegice i kolege dogodilo se upravo suprotno. I sad imamo još više kandidata koji se ne uklapaju na žalost u hrvatske zakone. Idemo po redu. Drago Šilić, mislim da je Zagreb ili Zagrebačka županija, sudjeluje na izborima prošle godine. Je li to politička aktivnost? Bio je na listi političke stranke kao nezavisni. Sada, pošto je prošao na izborima, član je mjesnoga odbora. Da li je to politička funkcija i politička aktivnost? Da, da i da. Zatim imamo Lidija Janeš, porotnica županijskog suda, izabrana 2007. godine. Lani sudjeluje na izborima, na listi Antuna Matoša, HSP. Josip Banović, Zagreb, isto tako sudjeluje na nezavisnoj listi nositelja Zdenka Čičeka. Slučaj Milana Gende, Gospić. Isto tako. Zaista je sramno da sudac, odnosno sudac, da predsjednik suda Dubravka Rudelić potpisuje njegovu kandidaturu, a da imamo od zamjenika predsjednika suda hvalospjeve na račun Milana Gende, koji je kaže uredno se odazivao na pozive županijskog suda u Gospiću …/Ne razumije se./… svoju dužnost i suca porotnika. Dakle on je više od godinu dana obavljao funkciju porotnika kao član HDZ-a, potvrda je priložena da je bio član HDZ-a. Isto kolegice i kolege odnosi se i na Milu Hećimovića. Kolegice i kolege gledajte, da nismo upozorili korektno u 7. mjesecu na kršenje zakona, ja sad ne bih rekao ništa. Rekao bih da je se slučajno dogodila greška. Međutim ovo nije greška. Ovo je sramno, ovo je bezobzirno, ovo je nezakonito, ovo je ponižavajuće za ovaj Sabor. Kako očekujemo ozdravljenje pravosuđa uz ovakav način rada. Zahvaljujem. U ime predlagatelja Odbora za pravosuđe, predsjednica odbora, uvažena zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Ja kao predlagatelj predlažem da se da se imenuju suci porotnici Vrhovnoga suda iz razloga što trenutno već nekoliko mjeseci jedan predmet, važan kazneni predmet čeka pred Vrhovnim sudom jer ne postoje sa područja čini mi se da je to Županijski sud u Zagrebu imenovani suci porotnici i ne može se održati rasprava pred Vrhovnim sudom. Točno je i slažem se sa svime što su govorili moji prethodnici, odnosno zastupnici u raspravi, mi smo već jedanputa vratili ovaj prijedlog jer nije bio sačinjen i nije bio onakav kakav bi trebao biti. Točno je da predsjednici sudova ne pokazuju ni dužnu ozbiljnost ni dužnu pažnju pri predlaganju, ovo su suci porotnici Vrhovnoga suda. TO je ozbiljna, časna i važna dužnost, oni odlučuju u najtežim predmetima jednako kao i suci. Njihov glas u odlučivanju vrijedi jednako kao i sudački glas. I zaista zapanjuje s koliko nemara su predsjednici Županijskih sudova predlagali ove porotnike. Ali, napominjem da kada je došlo Odboru za pravosuđe to je prošlo provjeru predsjednika sudova, ministarstva, ministra pravosuđa i predsjednika Vrhovnoga suda koji je dao pozitivno mišljenje o sve do jednom prijedlogu koji ovdje imate. Ne samo da u odnosu na dob koja je prestara, dakle kolegica je govorila da ima nekih koji imaju preko 70 godina pa po tome ne bi ispunjavali uvjete za suca, ja sam primijetila da ima i premale dobi, da se tu predlažu pazite za porotnice Vrhovnoga suda osobe koje nemaju 20-ak godina, koje su upravni referenti ili su Dobro, sudac svakako ne može postati netko sa 18 godina, pa za suca sigurno nije uvjet da bude od 18 godina jer jednostavno ne može steći potrebnu spremu. Ali, svakako mislim da za procjenjivanje važnih društvenih odnosa ako hoćete ili odluke o teškim djelima kaznenim pa i teškim građansko-pravnim odnosima netko tko nema životnoga iskustva ili radnoga iskustva da teško da može to No, obzirom na, što se tiče ovoga kaznenoga dijela, da prema novom ZKP-u koji će stupiti na snagu 1.09.2011. godine dakle u kaznenim predmetima su izmjene u odnosu na provođenje žalbenog postupka pa drugostupanjski sud više u žalbenom postupku neće provoditi raspravu. Dakle, neće imati mogućnosti provođenja rasprave. U tom smislu i ove odredbe o porotnicima otpadaju. većina ovdje predloženih neće niti doći u poziciju da ikada bude angažirana jer se vrlo rijetko otvaraju rasprave pred Vrhovnim sudom, a da bi se mogla sada dovršiti ova rasprava koja čeka i cijeli postupak čeka ja predlažem da se ovi porotnici imenuju, osim spremni smo povući prijedlog jedino u odnosu na osobu za koju je utvrđen trenutni politički angažman ukoliko jest obnaša dužnost člana vijeća, kako ste rekli Vijeća mjesnog odbora. A to što je nekad netko bio u stranci zaista po ovom zakonu mi ne možemo reći kad je morao istupiti iz stranke, je li bio pred 20 godina, 5 godina ili kada u stranci. Ja sam imala primjerice slučaj da je za savjetnicu u sudu imenovana osoba koja je bila aktivni član zastupnica u skupštini Požeško-slavonske županije SDP-ova zastupnica i formalno nismo joj mogli zabraniti da bude sudski savjetnik iz razloga što za savjetnike ne stoji zapreka političkog angažmana premda je bilo logično da netko tko se priprema za sudačku funkciju se kloni političkoga angažmana i da ne bude istovremeno zastupnik jedne jedne stranke u Županijskoj skupštini. Ali, formalno nije bilo zapreke. Evo, stoga ja ostajem kod ovoga prijedloga iz razloga da ne bismo blokirali rad Vrhovnoga suda, a slažem se sa mnogim primjedbama pa i od pisanja samih životopisa koji su ovdje priloženi. Zaista pokazuje jedan totalni, rekla bih nepoštivanje te časne funkcije porotnika. Ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Pa evo samo jedan netočni navod jer moram ga ispraviti jer je uglavnom sve izjavljivala s čime se svi mi slažemo i moramo se složiti, ali jednostavno zbog činjenice da suci ne mogu suditi ne možemo si dozvoliti da mi kršimo zakon. Isto tako, što se tiče ovih koji su tek netom izašli iz političke stranke iz HDZ-a, oni se diskvalificiraju time što su obnašali porotničku dužnost da su bili, dakle krše sami zakon, to je druga stvar. Dakle, moramo ih eliminirati i zbog toga. A treće, mi reda moramo naučiti predsjednike sudova da se bar oni ponašaju u skladu i moraju snositi konzekvence. Mora netko za ovo odgovarati. Ne možemo mi pokrivati nečije bezakonje novim našim bezakonjem, to je pogrešan put. Doći ćemo svi onda u slijepu ulicu. Jednostavno postaviti odgovornost i uozbiljiti ovu stvar, a tu pozivam upravo da onda reagira i Ministarstvo pravosuđa. Pa ne može, ovdje jedan član piše evo također izjavljujem da sam član

Time zaključujemo današnje zasjedanje. Sutra nastavljamo u 9,30 sa točkom 11. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.br. 670. Hvala lijepa i laku noć.